Уважаеми колеги народни представители, моля заемете местата си в пленарната зала. Заседанието продължава.

представих първия законопроект. Разрешете ми да продължа доклада с втория законопроект. „Вторият законопроект бе представен от народния представител Валентина Богданова. Със законопроекта в системата на професионалното образование и обучение се въвежда: 1. Система за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение като необходимо условие за прилагане на еднакви изисквания към професионалните гимназии и съответно съизмеримост на постигнатите от тях резултати. Понятието „защитени професии” с цел създаване на условия за организиране и провеждане на качествена професионална подготовка в училищното образование по неатрактивни професии (например заварчици, шлосери, асансьорни техници, маркшайдери и други), от които на областно ниво пазара на труда има нужда. 3. Система на валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. 4. Гъвкава форма на обучение и образование чрез модулна организация на професионалното обучение. Регламентирането на задължителни модули за професионална подготовка и общият им хорариум пряко се свързва с осигуряване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия. Графикът на провеждане на обучението ще се договаря с работодателите. Със законопроекта се привеждат степените на професионална квалификация в съответствие с Националната квалификационна рамка, което ще гарантира признаване на придобитите квалификации в България на европейския трудов пазар, а също така ще осигурява предпоставки за преносимост на компетентностите между средното професионално образование и висшето образование. Предлагат се изменения и допълнения в Закона за народната просвета, които целят да се улесни достъпът до образователна и професионална подготовка на неграмотни или слабо грамотни лица над 16-годишна възраст, преминали курс за ограмотяване и формиране на ключови компетентности. Доцент Атанаска Тенева представи становището на Министерството на образованието и науката по внесените законопроекти. Тя изрази принципната подкрепа на министерството за двата законопроекта, като посочи, че с тях се дава възможност да бъдат уредени нормативно добри практики и да бъдат решени проблеми във връзка с новата учебна година. Министерството на образованието и науката изказа несъгласие с предложени промени в законопроекта на народния представител Милена Дамянова относно: - разширяване на функциите на Националната агенция за професионално образование и обучение; предложеното обучение в реална работна среда, ориентирано само към лица навършили 16 години, без да е предложена организация на учебния процес, начин на завършване и начин на финансиране на това обучение. Бяха отбелязани някои терминологични неточности в законопроектите, както и необходимостта от прецизиране на легалните определения на понятията, което може да се постигне между първо и второ гласуване. Министерството на образованието и науката подкрепи промените в Закона за народната просвета и в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, предложени със законопроекта на народния представител Валентина Богданова, с които се решават реални практически проблеми. При откриване на дискусията председателят на комисията представи получените 22 становища и отбеляза, че в повечето от тях се изразява принципна подкрепа и за двата законопроекта. В обсъждането народните представители и социалните партньори се обедниха около становището, че: - двата законопроекта следва да бъдат подкрепени, тъй като част от предложенията са сходни и са насочени към една и съща цел; на този етап няма готовност за въвеждане на дуално обучение в системата на професионалното образование. Необходима е ясна концепция и прецизно изготвени процедури, които да бъдат публично обсъдени; цялостна промяна в системата на професионалното образование и обучение следва да се извърши след приемане на нов закон, който урежда обществените отношения в системата на образованието. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за” – 16 гласа, без „против” и „въздържал се” – 1, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 12 ноември 2013 г. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-88, внесен от Валентина Богданова и група народни представители на 3 декември 2013 г.” Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следва доклад на Комисията по труда и социалната политика. Кой ще представи доклада? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД на Комисията по труда и социалната политика по Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение,

Богданова и група народни представители на 3 декември 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 6 март 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 12 ноември 2013 г., и № 354-01-88, внесен от Валентина Василева Богданова и група народни представители на 3 декември 2013 г. На заседанието присъстваха: госпожа Светлана Дянкова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Атанаска Тенева – заместник-министър на образованието и науката, експерти от съответните министерства, представители на синдикални и неправителствени организации. На основание чл. 77, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание обсъждането на двата законопроекта се проведе едновременно. Законопроект № 354-01-76 бе представен от народния представител Милена Дамянова, която посочи основната цел на предлаганите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, а именно – усъвършенстване на системата и по-нататъшното й развитие за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. Предлагат се редица промени с цел подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда, което се изразява в създаване на условия за плавен преход от образование и обучение към заетост и подобряване на пригодността за заетост. Някои от предвижданите нововъведения са: списък на защитени от държавата професии за осигуряване на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли на икономиката или за услуги за личността; нови пътеки за обучение на ученици и възрастни със специални образователни потребности; Европейско приложение към свидетелството за професионално обучение за улесняване участието на български граждани професионално обучение по Програмата за учене през целия живот в страни – членки на Европейския съюз, и легитимиране на това обучение; възможност за осъществяване на професионално обучение на обучение чрез работа (така нареченото „дуално обучение”) по модела на германската дуална система; валидиране на професионални компетентности,

Според вносителите предложенията за усъвършенстване на системата за професионално образование и обучение са резултат от диалог с национално представителните организации на работодателите и с организациите на работниците и служителите. Законопроект № 354-01-88 бе представен от народния представител Валентина Богданова. Със законопроекта се цели да се промени системата на професионалното образование и обучение по начин, по който да се постига пълноценна реализация на работната сила и за адекватно на новите реалности задоволяване на потребностите на пазара на труда. Предлаганите изменения и допълнения са насочени в шест направления. Въвеждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, с което се цели дейността на обучаващите институции да бъде прозрачна и да бъде оценявана от потребителите, както и съпоставяне на резултатите от обучението в нея с тези от обучение в другите страни – членки на Европейския съюз, в съответствие с Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. - Въвеждане на система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. С предлаганите разпоредби ще се създаде нормативната база за внедряване на пълноценно действаща национална система за валидиране. За целта на Националната агенция за професионално образование и обучение се възлага да подпомага методически институциите, които ще осъществяват валидирането. - Национална квалификационна рамка. С предлаганите допълнения ще се гарантира както признаване на придобити квалификации в България на европейския трудов пазар и ще се създадат условия за преносимост на компетентности между средното професионално образование и и обучение и висшето образование. - Защитени професии. С въвеждането им ще се създадат условия за организиране и провеждане на качествена професионална подготовка за посрещане потребностите на пазара на труда от квалифицирани кадри с неатрактивни професии, считани от младите хора за непрестижни. В хода на последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около становище за подкрепа на двата аргумент важността им за решаване на сериозни проблеми в системата на професионално образование и обучение. Изказани бяха мнения за съвместяване на двата законопроекта, които съдържат една концепция за реформа в системата на образованието, за да се създадат условия за преодоляване на диспропорциите в предлагането и търсенето на пазара на труда и за намаляване на младежката безработица. След приключване на обсъждането и гласуване на законопроект № 354-01-76 с резултати: „за” – 17 гласа, „въздържали се” и „против” – няма, и гласуване на законопроект № 354-01-88 с резултати: „за” – 17 гласа, „въздържали се” и „против” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи законопроектите за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата за процедура по два въпроса. Първо, бих искала да се направи корекция в доклада на Социалната комисия. Законопроектът, внесен от мен и моите колеги, беше представен от Галя Захариева. Аз не съм присъствала на заседанието на Комисията по труда и социалната политика. Вторият въпрос, по който вземам думата, е молбата ми да поканите министъра на образованието и науката госпожа Анелия Клисарова. Все пак се гледа законопроект, който – да, подкрепен е от всички парламентарни групи, в комисиите, консенсусен важен е законопроектът. Много се изговори по темата за професионалното образование от страна на госпожа министъра, така че тази незаинтересованост в момента аз лично не мога да я разбера. Няма представител на министерството, а се разглеждат, пак казвам, два законопроекта, които са...

Комисията по труда и социалната политика. Що се отнася до второто Ви предложение – моля да бъдат поканени, ако са в състояние, разбира се, господин министъра и заместник на министъра да присъстват на заседанието. Изказвания?

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, аз изчаквах, защото мислех, че по реда на внасянето на законопроектите коректно би било госпожа Дамянова да бъде първа, но няма значение как ще подредим представянето на двата законопроекта, тъй като след това в рамките на дискусията можем да кажем и своите собствени мнения за съдържанието на двата законопроекта. Между другото, и двата законопроекта са важни, защото третират една материя, за която си струва да се говори много и да се говори сериозно. Става дума за това, че са необходими и то сериозни законодателни мерки, които да решат проблемите на професионалното образование и то точно в съответствие и с един сериозен проблем, какъвто е проблемът за безработицата и предвид динамиката на пазара на труда, която ражда все повече претенции към българските граждани, които трябва да бъдат готови да отговорят и на тези предизвикателства. Какво предлагаме ние в рамките на това, което вече беше коментирано и в докладите на двете комисии, в които са гледани и двата законопроекта? На първо място, въвеждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. Това е един изключително важен въпрос, защото е много важно всеки, който иска да потреби възможностите, които предоставят обучаващите и образователните институции да е наясно с това какви характеристики е тази обучаваща институция, независимо дали става дума за професионална гимназия или става дума за Център за професионално обучение. В настоящия етап има два вида начини, по които се отчита системата на качество. Първият е свързан с налична заповед на министъра на образованието и науката, в която са определени критерии за измерване качеството на професионалното образование в системата на професионалните училища, на професионалните гимназии по-скоро, и заедно с това има едно решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, която изисква от центровете за професионално обучение да разработят свои собствени системи. Тъй като претенциите и към образователните, и към обучаващите институции са достатъчно високи, ние намираме за редно да има еднакви критерии, по които се оценява качеството и в професионалните гимназии, и в центровете за професионално обучение и поради това предлагаме условията и реда, по които обучаващите институции ще изработят своята вътрешна система за осигуряване на качество да се определят в наредба за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, която да бъде наредба на министъра на образованието и науката и да бъде съгласувана с министъра на труда и социалната политика, и с министъра на икономиката и енергетиката. Дава се възможност за по-широко участие на браншовите, отрасловите и работодателските организации в тази система, защото е много важно да бъде отчитано и тяхното мнение, ако щете, и тяхното участие в процеса на оценка на качеството, което се предлага и в професионалните гимназии, и в центровете за професионално обучение. На второ място – една тема, която е изключително важна, това е въвеждането на система за валидиране, която да включва идентифициране, признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности. Между другото, и в сега действащия Закон за професионалното образование и обучение има подобна възможност. Това обаче, което целим с поправките в текстовете, е да бъде създадена национална система, която да работи сериозно и системно в тази посока, тоест да създадем достатъчно нормативни условия да бъдат признати по-широк спектър от умения, придобити от предходен опит или чрез самостоятелно учене. Това е един смисъл, който си струва да бъде нормативно уреден, тъй като позволява на хора, които са придобили знания, умения и компетентности да бъдат припознати по съответен начин, уреден в закона, и да бъдат конкурентни на пазара на труда, което ще го направи по-достъпен за тях. В края на краищата това, което ние предлагаме извън въвеждането на тази система и даване на допълнителни ангажименти на Националната агенция за професионално образование и обучение, е методически да подпомага институциите в цялостната система. Нещо повече, дали сме и легални дефиниции на понятия, които битуват в

да получат легално определение. Става дума за понятия като „валидиране”, като „формално”, като „неформално обучение” и като „самостоятелно учене”. Важно е, защото трябва да бъде сложен и нормативен порядък в използването им. Искам да е ясно, че това, което ние въвеждаме, дава възможност на по-широк кръг от хора да придобият право на признати умения и компетентности, защото позволяваме лицата, чиито професионални знания, умения и компетентности бъдат валидирани по този закон, да получават свидетелство за професионални знания, умения и компетентности, когато са оценени и признати всички единици от резултатите на ученето, които са включени в това държавно образователно изискване, засягащо определена професия. Когато при валидирането на знания се признават и оценяват част от необходимите знания, умения и компетентности, съответното лице получава удостоверение за валидиране на професионални знания, умения и компетентности и може да кандидатства за работа по признатата част от квалификацията, когато тя е оценена и валидирана според смисъла на този закон. Въвели сме и текстове, свързани с Националната квалификационна рамка като основен инструмент за осигуряване на прозрачност и мобилност на национално ниво. Тя е приета през 2012 г. Тогава с решение на Министерския съвет е възложено в рамките на една година да бъдат приведени нормативните актове в системата на средното и висшето образование в съответствие с Националната квалификационна рамки. Ние предлагаме едно допълнение на чл. 8, свързан със степените на професионална квалификация, които да бъдат в съответствие с Националната квалификационна рамка, за да може да има и преносимост на компетентности във и извън България, както и между отделните степени на обучение и образование. Тъй като много говорим за дуалната система, в рамките на изказване след това ще кажа своето разбиране за нейните преимущества и проблеми, които има днес. Но, за да можем да дадем възможност на тези професионални гимназии, които имат възможност, имат нагласа, имат бизнес партньор срещу си, да въведат гъвкава система за професионално образование и обучение чрез регламентиране на задължителни модули за професионална подготовка на общия им хорариум, общия им хорариум, и след като този хорариум покрива държавните образователни изисквания за съответна професия, да даде възможност на училищните ръководства да подредят учебния си план така, че да бъде съобразен с възможностите на стопанската структура, в която се осъществяват и производствената практика, и обучението чрез работа, в зависимост от работните места, в зависимост от възможностите на предприятието, така че професионалната им подготовка да бъде направена Такова беше и искането на една немалка част от професионалните гимназии. Намирам това за добро решение, което да даде възможност и за плавно въвеждане на системата на обучение чрез труд, за която толкова много говорим. Важно е въвеждането на защитените професии. Подобна стъпка има и в законопроекта на колегите. Ние твърдим, че това решение трябва да бъде вземано на областно ниво, тъй като там има представа за устойчивото развитие на съответните области. Да дадем възможност и бизнесът да може да получи насреща тези специалности и професии, от които държавата има твърде много нужда и които се оказват недостатъчни като подготвеност. Става дума за традиционни професии на шлосери, на стругари, на заварчици – нещо, което е било практика в действащото преди професионално българско образование. Днес обаче има проблем с осигуряването на тези кадри, така че въвеждането на списъка на защитените професии е свързано с допълнителни мерки и стимули от страна на Министерството на образованието и науката, за да бъдат те предпочитани. Въвели сме една поправка в Закона за народната просвета, която аз намирам за редна. Става дума за работил вече проект, свързан с неграмотните и слабограмотните лица над 16-годишна възраст, които са преминали курс за ограмотяване, които имат свидетелство за завършен клас. Те да могат да продължат своето образование в българските образователни институции на база на резултатите от този проект. Искам да кажа нещо, преди да направим сериозната дискусия, която престои. Уважаеми госпожи и господа, дали промените, които предлагаме, са достатъчни? Аз твърдо мога да кажа: не, не са. Твърдя обаче, че те са възможните на този етап. Българското професионално образование се нуждае от много сериозен модел, в рамките на който законодателството ни би имало смисъл, когато има цялостна комплексна подготовка за промените, които предстоят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Това беше от името на вносител. От името на вносител ли? Заповядайте. Моля да ме извините, госпожо Маринова. Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала е делегация на Комисията по външна политика на Парламента на Албания, водена от нейния председател госпожа Арта Даде. Нека да приветстваме албанските ни колеги с „Добре дошли!” в Българския парламент и да им пожелаем успех. Благодаря Ви. Продължавайте, госпожо Маринова. за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, е подготвен след редица дискусии и срещи с представителните организации на работодателите на национално ниво, с организациите на работниците и служителите на национално равнище, с неправителствените организации и директорите на професионалните гимназии. С направените промени се цели усъвършенстване на функционирането и по-нататъшното развитие на системата на професионалното образование и обучение по отношение на съдържанието и организацията на професионалното образование и обучение; качеството на професионалното образование и обучение; достъпа до професионално образование и обучение; развитието на сътрудничеството и партньорството на всички заинтересовани институции и организации на национално, регионално и местно равнище при придобиването и усъвършенстването на професионалната квалификация на учениците и възрастните; подобряването на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда. Промените се свързват с подобряване на пригодността за заетост, с улесняване на прехода от образование и обучение към заетост, с професионална заетост, която се осигурява чрез образование и обучение. Засягат се няколко аспекта. На първо място, организацията и съдържанието на професионалното образование и обучение. Регламентира се изграждането на система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, въвежда се списък на защитени от държавата професии, с което се подпомага осигуряването на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли на икономиката или услуги за личността. Създават се нови пътеки за обучение на ученици и възрастни със специални образователни потребности. Въвежда се модулна организация на учебния процес. Регламентират се изискванията към членовете на комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация и се усъвършенстват правилата за формиране на тези комисии. Въвежда се нов документ за професионално образование и обучение – европейско приложение към свидетелството за професионално обучение, чрез което ще се осигури легитимност и прозрачност на проведеното професионално обучение на българските граждани в държавите – членки на Европейския съюз, при използване на възможностите на Програмата за учене през целия живот. По модела на германската дуална система се въвежда възможност за осъществяване на професионалното обучение и по пътя на обучение чрез работа – дуално обучение, на което ние много държим. Обучението чрез работа е форма на партньорство между професионална гимназия и работодател, която съчетава обучение в реална работна среда чрез наемане на работа в предприятие и обучение в професионалната гимназия. Целта е създаване на възможности за по-тясно сътрудничество на професионалните училища, професионалните гимназии и бизнеса, провеждане на практически ориентирано обучение, осигуряващо заетост на учениците и насочването им за кариерна реализация по придобитата професия в предприятието-партньор. Дава се възможност за придобиване на професионална квалификация по професия или на част от професия след валидиране на професионалните компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене – другият начин на изразяване на терминология, на която ние също държим. Етапите на процеса, свързани с признаване на умения, придобити от предходен опит, са съобразени с европейската практика, включително с европейските насоки за валидиране на неформалното обучение и информално учене. и информално учене. Вторият аспект касае подзаконовите нормативни актове и държавни стандарти. Създават се основания за издаване на подзаконови нормативни актове, свързани с признаване на единица резултати от учене и присъждане, натрупване и трансфер на кредити, валидиране на професионалните компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, условията и реда за провеждане на обучение чрез работа. Третият аспект касае институциите. Центровете за квалификация на обучаващите в нашето предложение отпадат. Създават се центрове за нови знания. Те ще се обособят към браншовете, където ще се организира практическо обучение само по определени теми. Четвъртият аспект са нови функции на министерствата, агенциите и на социалните партньори. Министърът на образованието и науката следва да утвърждава Наредба за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, да утвърди Наредба за условията и реда за присъждане, натрупване и трансфер на кредити, да предлага за приемане от Министерския съвет на списък на защитените от държавата професии. На второ място, Националната агенция за професионално образование и обучение издава, изменя, подновява и отнема лицензии за професионално обучение, както и издава и отнема лицензии за професионално ориентиране, осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в лицензираните институции в системата на професионалното обучение, разработва политики и координира дейностите по разработване на стратегии за развитие и усъвършенстване на професионалното образование и обучение, на професионалното ориентиране и на валидирането на професионалните компетентности, създава и поддържа регистър на издадените документи по чл. 38 и 40, издадени от центровете за професионално обучение, разработва и утвърждава критерии, формуляри и образци на документи за лицензиране, подпомага дейностите, свързани с валидиране на професионални компетентности в системата на професионалното образование и обучение. Какви са новите функции на Министерството на труда и социалната политика? Участва в разработването на списъка на защитените от държавата професии, осигурява условия за информирането и мотивирането на работодателите и гражданите за валидиране на професионални компетентности, участва в разработването и съгласува Наредба за осигуряване на качеството с професионалното образование и обучение. Министерството на здравеопазването е предвидено да изготвя предложения за нови професии и специалности в списъка на професиите за професионално образование и обучение, да участва в неговото разработване, съгласуване и актуализиране, да изготвя предложения за включване на професии в списъка на защитените от държавата професии. Отрасловите министерства също имат своя роля – изготвят предложения за включване на професии в списъка на защитените от държавата професии. Засилва се присъствието на организациите на работодателите и на синдикалните организации в системата на професионалното образование и професионалното обучение. Въвеждат се и функции на браншовите, на отрасловите организации на работодателите, които до този момент бяха изключени от Закона за професионалното образование и обучение, а именно да участват в разработването и актуализирането на учебните планове, на учебните програми за професионална подготовка, в училищното професионално образование и обучение, да участват в разработването на националните изпитни програми, в осигуряването на учебната и производствена практика на учениците и да предлагат промени в организацията им, да осигуряват условия за провеждане на практическата част на дуалното обучение в предприятията, да участват в обучението на учители, на обучаващи и наставници, да информират членовете на своите организации относно възможностите и процедурите за валидиране на професионалните компетентности, да предлагат на представителните организации на работодателите на национално ниво своите представители за експертните комисии на Националната агенция за професионалното образование и обучение, да участват в оценката на качеството на професионалното образование и обучение, да правят предложения за изграждане на центрове за нови знания. И най-сетне, предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение са в съответствие с действащите национални и европейски стратегически документи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.

Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа народни представители, аз предлагам да изговорим това, което мислим по двата законопроекта. Затова поисках думата първа. Защото стана ясно, че ние в една част от текстовете нямаме особен спор. Казвам това, защото си давам сметка, че част от текстовете на колегите от ГЕРБ вероятно са по-прецизни, други са твърде по-спорни. Но аз много внимателно прочетох 22-те становища, които бяха изпратени до комисиите по повод на двата законопроекта. Приемам всичко, написано в тях, включително и претенциите към двата законопроекта и към отделни текстове в тях. Хубавото е, че и двата законопроекта работят по посока на валидиране на знаци, и в двата законопроекта се разширява ролята и на отрасловите, и на браншовите, и на работодателските организации по участие, организиране, провеждане и оценяване на професионалното образование и обучение. Ще ми се да кажа обаче още нещо, за да бъдем наясно. И в двете комисии съм подкрепила и двата законопроекта, ще го направя и в залата. Съветвам Ви всички да подкрепите законопроектите, защото е хубаво, когато има общо разбиране, че вървим в една посока, в която се иска сериозна политическа воля, създаване на добри нормативни условия, да постигнем консенсус по тези въпроси. Става дума за образованието на младите българи и не толкова младите, доколкото Законът за професионалното образование позволява обучение през целия живот. Признах си и в двете обсъждания, ще го направя и в залата, че имам претенция към това, което ще гласуваме на второ четене в рамките на общия законопроект.

на тези законопроекти дуалната система на обучение или така нареченото обучение „чрез труд или чрез работа”. Ние нямаме спор с Вас, че това е добро решение за бъдещето на професионалното образование в България.

В законопроекта за училищното и предучилищното образование, който Вие бяхте внесли, в Преходните и заключителни разпоредби бяхте заложили текст, според който след приемането на базовия закон, трябва да бъде гледан и по-широк Проект за промяна в Закона за професионалното образование и обучение и предложихте за обсъждане този, който днес е внесен. Това, което пише в сега внесения от Вас Законопроект за предучилищното и училищното образование, гласи същото – след приемането му през месец май 2014 г. следва да бъде обсъждан, да бъде внесен подобен сериозен Законопроект за промяна в Закона за професионалното образование и обучение. И аз, и Вие, колеги, много добре знаем, че въвеждането на нова форма на професионално образование изисква приемането преди това на базовия закон на Закона за училищното образование, както и да се нарича той, който урежда параметрите, в които работят българските училища, различните им форми на собственост, различните им възможности на работа. Това е нормалният подход и в този смисъл аз споделям изразеното и от работодателските, и от синдикалните организации, че е редно подобна промяна, с въвеждането на дуалната система за обучение, да се гледа, след като базовият закон бъде законодателен факт. На второ място, трябва да сме наясно, че има група въпроси, на които никой не дава отговор – и Вие, колеги, не го давате – които всъщност определят смисъла на подобно законодателно решение. Той е следният: всички говорим за немския модел той е работещият, той е класически в провеждането на дуалната система за обучение. Само че там обучението по отделните професии върви от две до три и половина години в зависимост от сложността на професията. Съотношението, както правилно отбеляза на заседанието на Социалната комисия господин Тотю Младенов, в най добрия случай е 40% теоретични и общообразователни знания, 60% от заниманията са в рамките на работното място. Завършилите подобни професионални училища в някои случаи не получават, и то в повечето, документ за завършено средно образование. Има друга практика, която позволява да получат документ, но без право да кандидатстват във висши училища. Какъв е нашият модел, питам аз? Този ли е?! Създаваме ли възможност за доучване, тоест за покриване на този необходим общообразователен минимум, който за това време очевидно няма да се случи? Или ще се върнем към българска традиция, която е работила в която има смисъл, която е доказала добри възможности? Или ще търсим някакъв междинен вариант? Къде ще се провежда обучението чрез работа? Трябва да има лицензирани фирми, които да предоставят определени условия; трябва да има гаранции за работни места, които в момента никой не дава, или най-малкото не са заявени толкова, че да покрият цялостната система на професионалното образование, осъществявано в професионалните гимназии поне. Вие твърдите ли, че срещу всяка професионална гимназия има необходим достатъчен бизнес партньор, който да даде възможност за подобно обучение? Значи ли, че всички професионални гимназии трябва да го провеждат? Кой взима решението – училищата, министерството, при какви обстоятелства, при какви условия, по какви критерии? Как се финансира този модел? Ние можем да изговорим всичко. Стигаме дотук, можем да посочим швейцарския, австрийския, германския модел – той няма да хареса на българския бизнес. Може пък и да му хареса?! Казвам всичко това, защото тези въпроси имат своите отговори – в някои случаи повече от един. Само че ние не сме ги изговорили, не сме ги обговорили, не сме ги формулирали като общо разбиране за това как изглежда тази система? Когато я правиш законова норма, а не пилотен проект, тя е нормативно задължителна за всички. И до момента, в който не разбера всеки, който поиска да осъществява подобно обучение – къде го прави, къде го правят тези добри момчета и момичета в Северозападна България, за които трябва да има възможност за подобен хляб, като срещу тях едва ли можем да намерим такъв обем от стопански структури с необходимите условия, за да могат те да работят, дотогава аз ще имам проблем с Центъра за нови знания. Не става! Той има друг смисъл. Уважаеми госпожи и господа, тъй като за мен всичките промени в системата на образованието са изключително важни, няма нужда днес да спорим кой е по-адекватният термин – информално образование, или самостоятелно учене? Няма значение кой на какво държи. Моето разбиране, вероятно твърде наивно, е, че тогава, когато се пише закон, уважаеми госпожи и господа, текстовете в него следва да бъдат понятни за хората, които искат да участват в неговото прилагане. Иначе, няма пречка да обясним с какво информалното образование е по-полезно за някой работещ от самостоятелното учене и вероятно хората ще ни бъдат по-благодарни, по-лесно ще разберат защо информалното образование е важно, а самостоятелното учене няма значение. Това е друг спор. Докато всички възможни казуси, които ще роди прилагането на един образователен модел, не получат експертен и публичен отговор, ние с Вас ще сбъркаме, налагайки една хубаво звучаща теза сега. Това, че и Вие нямате отговори, аз го разбирам и то е уредено и във Вашия закон – почти всички действия се уреждат с наредба на министъра. Само че министърът, съжалявам, има ангажиментът да разработи технологията, която специалният закон е уредил. Защо е иначе специалният закон, ако той също работи с обща фразеология? Казвам това с разбирането, че ни чака много работа и аз вярвам, че ще е съвместна, защото нямаме различия в посоката. Ще спорим вероятно по технологията, но това е хубав, професионален спор, който изкушава всички ни. Благодаря. Благодаря, госпожо Богданова. Това беше изказване. Има ли реплики? Няма. Други изказвания – заповядайте, господин Младенов.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 Още преди две години, когато правителството на Политическа партия ГЕРБ прие Националната инициатива за работа на младите хора в България с цел да се улесни намирането на работа за младите хора, завършили току-що средно или средно професионално образование, или висше образование; още тогава, когато се сключиха споразуменията между правителството, синдикатите и работодателите и местните органи на власт в България за намиране на първа работа за младите хора; още когато започнахме да прилагаме гаранцията за младите хора – тоест до четири месеца в срок, след като са завършили своето образование, да им бъде намерена работа или допълнително обучение и квалификация, за да бъдат по-пригодни за пазара на труда, още тогава се очерта голямата пропаст – когато започнахме да прилагаме тази инициатива – между търсенето и предлагането на работна ръка за млади хора. От една страна, за нуждите на бизнеса за квалифицирана работна ръка в отделните икономически дейности, и от друга – знанията и уменията, които тези млади хора имаха, които току-що са завършили средно или професионално образование. Именно от тази гледна точка още тогава заедно с Министерството на образование и Министерството на труда и социалната политика направихме пилотни проекти в редица предприятия в България като „Овергаз”, „Ролман”, „Либхер” и други предприятия от цялата страна, именно за да покажем добрите практики, които са заимствани действително от германската и от австрийската система за подобряване на професионалната квалификация и професионалното образование. образование. От тази гледна точка мисля, че през тези две години се натрупаха много добри практики. Именно от тази гледна точка направихме тези предложения за промени в професионалното образование и квалификация, а именно с въвеждането на дуалната система за образование между 40 и 50% най-малко от младите хора да имат възможност по време на своето професионално образование да имат практика в предприятието на място, за да имат възможност да придобият трудови навици и след като завършат тази професионална гимназия, да имат по-голям шанс да си намерят работа на пазара на труда. От друга страна, работодателите по тази начин ще имат възможност, обучавайки и наблюдавайки тези млади хора от професионалните гимназии, когато ги обучават на място в предприятието, да могат много по-лесно да си намерят необходимата квалифицирана работна ръка. Какви са резултатите в Германия и Австрия, където е въведена дуалната система за образование и обучение? Под 10% младежка безработица. В България тя вече е над 30%. Младите хора до 24 годишна възраст в България вече над 30% са безработни и не могат да си намерят работа. От тази гледна точка виждаме като голям механизъм именно промените в Закона за професионално образование и обучение с въвеждането на дуалната система – един от лостовете за борба с младежката безработица и изпълняването на европейската гаранция за работа на младите на младите хора. Учуден съм, че в момента, когато обсъждаме тези изключително важни законопроекти, в залата ги няма нито министърът на образованието, нито министърът на труда. А това, което каза преди малко госпожа Богданова за дуалното образование, ако действително групата на Българската социалистическа мисля, че по този начин бойкотирате Вашия министър-председател, който многократно заявяваше в залата, и не само там, че един от основните приоритети на това правителство ще бъде въвеждането на дуалната система за образование.

между първо и второ четене да има един много сериозен дебат. Дори предложих на Комисията по труда и социалната политика, заедно с Комисията по образование, да посетим такива предприятия, които са въвели вече дуалната система и които дават много добри резултати както за бизнеса, така и за младите хора, които се обучават там. И не на последно място: да, този законопроект е свързан със Законопроекта за училищното образование, ама по-бързо трябва да приемем и Законопроекта за училищното образование, и Законопроекта за професионалното образование! ГЕРБ.) Това е начинът, по който действително ще помогнем на тези млади хора да бъдат по-пригодни за пазара на труда, от една страна, и, от друга страна, действително ще помогнем на бизнеса да има квалифицирана работна ръка. Благодаря.

Благодаря Ви, господин председателю. Господин Младенов, моите отношения с премиера не са тема за разискване. Аз обаче твърдя, че Вие сте абсолютно прав за възможностите, които предлагат и „Ролман” и „Либхер”, и „Овергаз” и това е чудесно. Това е възможността да се прави обучение чрез труд. Ние с Вас нямаме спор. Тогава обаче, когато говорим за законова норма, отново ще Ви задам въпроса какво правим в Северозападна България срещу тези професионални гимназии, които също искат да правят обучение чрез труд? Нямам отговор. Ние с Вас обаче, вземайки едно подобно решение днес, трябва да го дадем. Второ, ако ми говорите за немския модел – и във Вашия законопроект не казвате по какъв начин хората, ако въведем директно модела, наистина ще получат документ за средно образование и ще положат зрелостни изпити, и как им гарантираме покриване на общообразователния минимум. Да, въпросът е експертен, но той е политически, той е важен, той е шанс за развитие. Продължавам да твърдя, че тази поправка, уговорена и изговорена със социалните партньори с наше участие, трябва да се случи. Тази промяна трябва да я направим след като е ясен базовият закон. Това е задължително. Нито в законопроекта, който е внесен от ГЕРБ, го има, нито съм го видяла разработен в друг закон. Но на нас с Вас не ни отива интерпретация на тема дуално обучение, което работи някъде, но в повечето случаи не работи, защото не сме му дали тази гаранция, която е нужна. Затова и работодателските организации, и синдикатите казват: „Изчакайте базата, дайте да го договорим”.

защото тя трябва да стане факт, при ясно разписани правила, възможности, отговорности и ангажименти на всеки – на бизнес, на държава, на училище, на местни власти и на тези, които искат да финансират системата за модела, който предлагат. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Госпожо Богданова, вече казах: преди четири месеца политическа партия ГЕРБ направи един много голям форум в Пловдив, на който присъстваха широка мрежа от професионални гимназии от цялата страна, които си партнират много добре с местния бизнес, в цялата страна. Вече на практика действително са въвели това, което ние искаме да въведем със законодателни промени. Повярвайте ми, има широка мрежа от професионални гимназии в цялата страна, които си партнират много добре с местния бизнес, включително и в Северозападна България. Но проблемният въпрос е друг: образователната образователната система готова ли е да се отърси от своя консерватизъм, за да може бизнесът да влезе много по-активно в управлението на тези професионални гимназии? Това е основният въпрос и ние като законодатели трябва да решим този въпрос – действително да мотивираме бизнеса да навлезе в управлението на тези професионални гимназии. Само тогава ще има реален ефект от това.

Двата законопроекта, които разглеждаме днес, наистина са почти напълно идентични. Нашият е внесен ноември месец, а колегите го внесоха през декември, и текстовете почти напълно се припокриват с две изключения, права е и колегата от Коалиция за България. за България. В законопроекта, внесен от колегите от БСП, има две отсъствия. Едното е отсъствието на системата за натрупване и трансфер на кредити, а другото е това на така наречената дуална система или дуално обучение, за което и правителството, и лично премиерът Орешарски се ангажираха. Бяха проведени поредица от кръгли маси по тази тема, бяха поети определени ангажименти. Ако внимателно прочетете отчета на правителството, който беше представен за последното тримесечие, ще видите, че там дори е отчетено, че законопроектът за професионално образование е внесен от Министерския съвет и той разписва дуалната система. Сега наистина на мен ми е малко странно това мнение и изобщо тази крачка назад, която колегите може би искат да направят. По отношение на кредитната система ще кажа няколко думи. Препоръка за въвеждането на системата за натрупване и трансфер на кредити в системата на професионалното образование и обучение

за разработване и разработи съответно в партньорство с Германия, Румъния и Украйна държавен образователен стандарт, който се основава на единици резултати от ученето и на кредити по три професии: електротехник, газов техник и хлебар. Две са основните цели и задачи, които си поставя тази система: от една страна, да направи по-гъвкав прехода и да подобри връзката между средното и висшето образование, и, на второ място, да създаде повече възможности за практическо обучение в системата на висшето образование. По отношение на дуалната система, няма да се спирам подробно и да обяснявам що е то дуална система, всички сме запознати. Факт е обаче, че въпреки трудностите и критиките, германската дуална система в професионалното образование и обучение се дава като пример и се използва за основа за реформи в редица държави, включително и в нашата държава се говори не от сега, от тази или миналата година започнахме да говорим за дуално обучение. За дуално обучение се говори още от 2009 г., дори и преди това. Защо се дава за пример тази система? Заради качеството на работната сила, заради квалификацията на завършващите, от гледна точка на адекватност на образованието, на потребностите на пазара на труда, от гледна точка на адекватност на очакванията на предприятията. Тук ще подчертая, че именно благодарение на тази система Германия има най-нисък процент на младежка безработица – 8,1% за миналата година, а за месец януари е 7,6%. По отношение на това, как ще функционира дуалната система разписана в нашия законопроект, нека да подчертая, че тук става въпрос за въвеждане на елементи на дуалното обучение, не за цялостна дуална система. Мисля, че системата ни е напълно готова за това, още повече че тези елементи на дуалната система и дуалното обучение, които засягат практическото обучение в професионалните гимназии, стъпват на пилотен проект, тоест тази система вече беше пилотирана, проектът завърши през 2010 г. Това беше един проект на Германското дружество за техническо сътрудничество, на Министерството на образованието, младежта и науката тогава, на Германо-Българската индустриално-търговска камара, в партньорство с три водещи фирми и три професионални гимназии. В рамките на проекта бяха разработени и тествани материали за професиите: машинен техник, специалност „Автоматизирани и роботизирани системи”, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност „Газова техника”, оператор в производството на облекло, специалност „Производство на облекло от текстил”, така че резултатите са добри. В Министерството на образованието се пази статистиката, информацията, която беше изискана през 2012 г. и през 2013 г., за броя на фирмите, които имат желание да проведат проведат такова обучение и да въведат тези елементи. Тогава бяха малко над 20, по моя информация, в момента са повече. Това, което дава внесеният от нас законопроект, е възможност, а не задължение за всички професионални гимназии. Възможност, от която да се възползват тези работодатели, които имат желание в момента; възможност, която, разбира се, ще се прилага там, където има необходимата среда, има регионална потребност, има желание и от страна на професионалните гимназии, и от страна на работодателите. Факт е, че дуалната система не е само да провеждаме два или три дни в училище и съответно два или три дни в предприятието, дуалната система означава ангажимент от страна на работодателите по отношение на финансирането, на учебния план и на изпитните процедури. Тук за информация ще кажа, че две трети от финансирането на дуалната система в Германия всъщност се заплаща от работодателите, а стойността е 23 милиарда, които заплаща германската икономика за професионално обучение. Това, което заплащат провинциите и тяхната и тяхната Федерална агенция по заетостта, са разходите по програми за подкрепа на професионално обучение, по мотивиране на учениците, които ще трябва да бъдат включени в тази система, разходите по теоретичната подготовка. В този смисъл считам, че на този етап трябва да подкрепим такава възможност, още повече, пак казвам, колеги, това е приоритет на програмата на Вашето правителство.

определям време за гласуване по законопроектите – утре, в началото на заседанието на Парламента. Заповядайте за процедура, господин Кирилов. Уважаеми господин председател, във връзка с отлагането и на втория законопроект, който обсъдихме, искам прецизно да прочетем правилото на чл. 48, изречения първо и второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съгласно тези две норми председателят определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред, както деня и часа, в който ще се извърши гласуването по нея. Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи. Уважаеми господин председател, определянето на деня и часа, в който ще се извърши гласуването по една точка, трябва да бъде в началото на това обсъждане, тогава когато се разпределя времето между парламентарните групи, за да могат всички участници в дебата да знаят и да съобразяват всички параметри и регламента на това обсъждане, както и да съобразяват дали ще гласуват веднага след този дебат, или гласуването ще бъде отложено. Това е смисълът, който вероятно е бил заложен от народните представители, които са предложили тази норма, а според мен и според нас тя трябва да се възприема и прилага точно по този начин. Затова моля във всички случаи, в които председателят смята да упражни това си правомощие за отложено гласуване в друго време, предупреждението и определянето за това да бъде в момента, в който стартира разглеждането по съответната точка от дневния ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Практиката на ръководството, която е постоянна и аз, и заместник-председателите я прилагаме – почива върху много ясният запис на чл. 68. Нито предупреждение, нито предварителни покани са предвидени и не са необходими, за да упражнява председателят правото си да определи ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти, обсъждани на първо гласуване. И ако след текста на чл. 48, който ни цитирахте, който е едно тълкуване и урежда съвсем друг въпрос от работата на Народното събрание, стигнете и до чл. 68, ще видите, че този въпрос е

Благодаря Ви, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене, господин председател, въпреки че Вие за правомощията, дадени Ви в правилника преди няколкото минути, обяснихте защо насрочвате гласуването на тези два законопроекта не за сега, а за друг ден. Уважаеми господин председател, по тези два законопроекта няма спор. В комисиите на Народното събрание те са приети, обсъждани са и всички експерти – и от Парламентарната група на ГЕРБ, които са вносители на единия, и съответно вносителите на другия законопроект, са се обединили около становището, че следва да се подкрепят и двата и между първо и второ четене, ако има предложения, те да се обсъждат. Единственият повод, господин председател, по който Вие отлагате гласуването за друг ден, е фактът, че

ръководството или председателят взема решения и упражнява правата си. Това не е по начина на водене. Това е Вашата представа защо председателят упражнява правата си. Вие имате една представа, центърът – друга, отляво – трета, публиката навън – четвърта.

Както няколко пъти заявих – и от Парламентарната група на ГЕРБ, които са вносители на единия законопроект, а и от Парламентарната група на Коалиция за България, има подкрепа, доколкото разбрахме и за двата законопроекта. Затова е необяснимо поведение, както и Вашето – това е процедурата по начина на водене, защо не се поставят на гласуване тези два законопроекта? Позволете ми да продължа натам... е, че не се поставя на гласуване, защото зависите от гласовете на „Атака”. „Атака” в момента са в Следствената служба или в Националното следствие, разследват господин Волен Сидеров

пленарната зала приема законопроекти. Нито с консенсус, нито без консенсус комисиите може да приемат законопроекти. Ако беше така, сигурно нямаше да има нужда от заседания в пленарната зала.

това ръководство на Народното събрание наложи една практика, която за мен е порочна – отлага гласувания на закони в дни, в които не се е водил дебат по тези закони. направихте своето обяснение защо правите това, като се уповавате на някакви текстове от правилника, но основната причина за това нещо, господин председател, е фактът, че мнозинството, сформирано по някакъв в нито едно време от пленарното заседание няма мнозинство, дори по-лошо – няма кворум! Затова Вие се уповавате на този текст от правилника и отлагате по един безпрецедентен начин гласуването на дадени законопроекти.

нека да направим така, че предварително да се знае кога ще се гласува програмата, дневният ред на Народното събрание – да кажем, в петък, в последния ден, за да може колегите от ДПС и БСП през останалото време да си ходят по министерствата, да си въртят далаверките (смях от ДПС и КБ), да си гонят бизнеса, да не се занимават с с излишно стоене в залата, и да не губим времето на колегите от БСП и ДПС с дебати по различни законопроекти. Ясно е, за Вас е важно да се гласува,

Благодаря Ви. Господин Андонов, ние уважаваме мнението на всеки народен представител, дори когато далече надхвърля правилника и Конституцията – все пак всеки гражданин има право и на конституционна глупост. Мисля, че колегите от ДПС и от Коалиция за България ще Ви благодарят за защитата на техните права, но Ви предлагам да преминем към делова работа. Що се отнася до предварителното оповестяване – кога, мисля, че задължение на всеки народен представител и от управляващото мнозинство, и от опозицията, е да присъства на заседанията без предварително да оповестяваме кога ще се гласува, кога ще се прави поименна проверка. Днес смятам до края на заседанието да направим поименна проверка,

Вашите впечатления да гласуваме. (Смях отляво.) Моля Ви се, това е свободен израз на представа – политическа, на интелигентност, на разбиране за нещата. Няма какво да гласуваме.

На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие.

Лъчезара Стоева – началник на отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение” в Министерство на външните работи. Законопроектът беше представен от Лъчезара Стоева. Договорът за търговията с оръжие е приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г. Той е открит за подпис на 3 юни 2013 г., а е подписан от българска страна на 2 юли 2013 г. в Ню Йорк, САЩ, при условие при условие за последваща ратификация. Договорът за търговията с оръжие установява високи общи международни стандарти за регулиране на международната търговия с конвенционални оръжия и цели да предотврати и да пресече нелегалната търговия и нерегламентираното отклоняване на конвенционални оръжия. С него се въвеждат норми по отношение на трансфера на конвенционално оръжие и се изисква от държавите – страни по договора, да наложат контрол над целия износ на конвенционално оръжие и боеприпаси, за да се гарантира, че те няма да се използват за терористични действия, нарушаване на правата на човека и международното хуманитарно право. Договорът за търговията с оръжие запълва съществуваща празнота по отношение на регламентирането на международно равнище на търговията с конвенционално оръжие, като същевременно способства за укрепването на мира и хуманитарните дейности.

Страната ни участва активно в процеса за негово изготвяне. Като участник във всички режими за експортен контрол и съблюдаваща изключително високите изисквания на Европейския съюз в тази сфера, Република България прилага стриктни стандарти в своята система за експортен контрол. С Договора за търговия с оръжие не се въвеждат нови моменти в съществуващата добре развита национална система за експортен контрол. Досега прилаганите от Република България норми и стандарти в немалка степен надвишават заложените в договора. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 11 народни представители, от които „за” – 11, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Ахмедова. Важното в този доклад е, че

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2014г. На редовно заседание, проведено на 5 март 2014 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Договорът за търговия с оръжие е приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г. Съгласно текста на Договора за търговията с оръжие той бе открит за подпис на 3 юни 2013 г. Договорът беше подписан от българска страна на 2 юли 2013 г. в Ню Йорк, САЩ, при условие за последваща ратификация.” Целият доклад е на уеб сайта на Комисията по външна политика. Искам само да прочета, че „След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане, в резултат на което Комисията по външна политика с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България да приеме внесения от Министерския съвет Проект за закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие.”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

На свое заседание, проведено на 27 февруари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2014 г. Договорът за търговията с оръжие е правно обвързващ инструмент, който цели предотвратяването и пресичането на нелегалната търговия и нерегламентираното отклоняване на конвенционални оръжия. С Договора за търговията с оръжие се въвеждат норми по отношение на трансфера на конвенционално оръжие и се изисква от държавите – страни по договора, да наложат контрол над целия износ на конвенционално оръжие и боеприпаси, за да гарантират, че те няма да се използват за терористични действия, нарушаване на правата на човека и международното хуманитарно право. Чрез този договор се увеличава прозрачността при търговията с оръжие, като се насърчава воденето на отчетност и представянето на информация. Същият подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България, тъй като в него се съдържат клаузи, които предвиждат участието на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на спорове (чл. 19, т. 2 от договора), и които изрично предвиждат, че договорът подлежи

Това става след подаване на нотификация за оттегляне при Генералния секретар на ООН, която влиза в сила 90 дни след получаването на уведомлението за оттегляне, освен когато в самата нотификация е определена по-късна дата. Член 25 указва моментите, в които всяка държава може да изрази резерва, стига тя да е съвместима с предмета и целите на договора, а именно: при подписване, ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване на съответната държава. Не се очаква договорът да въведе нови моменти в съществуващата национална система за експортен контрол.

„против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2014 г.” Благодаря Ви, уважаеми господин Казак. Откривам разискванията. От вносителите някой желае ли да вземе отношение? Не. Има ли изказвания? Да Ви

по Законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, внесен от Министерския съвет. Уважаеми народни представители, ако обичате, режим на първо гласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроектът за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2014 г., да бъде гласуван и на второ четене. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Ахмедова. Коректно е това предложение. Има ли противно предложение?

„ЗАКОН за ратифициране на Договора за търговия с оръжие Член единствен. Ратифицира Договора за търговия с оръжие, приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г., подписан от Република България на 2 юли 2013 г. в Ню

Госпожо Нинова, Вие ли ще представите доклада за второ гласуване? Заповядайте, уважаеми госпожо Нинова. ДОКЛАДЧИК

Има ли противно предложение? Няма. Моля, гласувайте за допускане в залата на заместник-министър Янкова.

Затова многократно се обръщах към комисиите и докладчиците – в началото на заседанието, когато повече народни представители са в залата, нека изпълнителната власт и съответните комисии да планират кой ще участва в заседанията, да се вземат тези решения и с тези процедури да не бавим работата на Събранието. Заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви. Моля за процедура за прегласуване. Видях че много хора влязоха в залата и по този начин ще облекчат и работата на председателя на Събранието. Благодаря за разбирането на тези колеги, които успяха да влязат в залата, и Ви моля, господин председател, за процедура за прегласуване. Благодаря Ви за тази висока загриженост, но няма нужда. Работата на председателя е достатъчно облекчена от такова народно представителство. Моля, гласувайте. Гласували

внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г., приет на първо гласуване на 6 февруари 2014 г.: „Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

така: „(1) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи обучаемия в процеса на работата по определена професия или специалност, а обучаемият – да я усвои. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж в едно и също предприятие за обучение по същата професия.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Договорът по ал. 1 може да се сключва за обучение по друга професия или специалност със същия или друг работодател.”

Нашето предложение по § 2 е свързано с отпадане на принципа за еднократност на стажа, а именно работникът или служителят, който се е обучавал по една професия или специалност в дадена фирма да има право на друго обучение по друга професия или специалност в същата фирма, или при друг работодател. Отпадането на принципа за еднократност на стажа ще даде възможност на младите хора да могат да стажуват по няколко професии и специалности при няколко работодатели или при същия работодател. Всички знаем, че в една голяма компания има работници и служители, които работят по различни професии или специалности и именно това дава възможност за по-голяма гъвкавост от страна на работодателя да предлага стажове по различни професии или специалности. Няма нищо лошо един работник или служител, който е сключил такъв трудов договор с условия за обучение по време на работа, да може да се обучава в същата компания по друга професия или специалност. Защо да се отнема тази възможност на един млад човек, който вече е придобил обучение по една професия, но след време решава да се обучава по друга професия при същия работодател това да не е възможно? С този текст ние предлагаме изрично в Кодекса на труда да се регламентира ясно и неоспоримо, че работникът или служителят, който се обучава по една професия или специалност, ще може да се обучава по друга професия професия или специалност при същия работодател или при друг работодател. Смятам, че наличието на такъв изричен текст в Кодекса на труда е необходимо и няма да създаде възможност за двояко тълкуване на е в полза на младите хора, защото ще имат възможност да придобият, да усвоят повече професии, повече специалности и по този начин те ще бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.

от страна на другите специалисти, който предлага Кодекса на труда. Нашето предложение се подкрепя от синдикатите, подкрепя се и от работодателите. Аз смятам, че и Социалното министерство е съгласно, но те смятат, че няма нужда от такъв текст.

Уважаеми народни представители, първо ще поставя на гласуване предложението на госпожа Светлана Ангелова и група народни представители за редакция на § 2, което не е подкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

Няма. Закривам разискванията. Ако обичате, режим на гласуване за параграфи 3, 4 и 5, подкрепени от комисията, по вносител. Гласували

в § 6 са най-спорните предложения в този законопроект. В комисията, когато ги обсъждахме и коментирахме текстовете, най-много дебати и най-много противоречия имаше в този параграф – и от становищата, предоставени в комисията. Много е важно, защото тук говорим за един процес, който ще въведем в Кодекса на труда – един вид договор, с който ще признаем стажуването, чрез който ще чрез който ще дадем възможност да се решава един от най-важните проблеми за младежката безработица – именно липсата на професионален опит, липсата на сериозна реализация на пазара на труда. Мисля, че в различните предложения по този по този параграф всъщност ще се покаже точно волята на народното представителство, независимо от коя политическа група са народните представители, да даде шанс на младите хора да практикуват, да стажуват, не само след като са завършили своето образование, но и по време на образованието, за да могат да бъдат активни, да имат необходимия, макар и малък, професионален опит, когато след завършване на образованието си търсят своята професионална реализация. Именно тук трябва да стане ясна позицията на всички парламентарни групи – подкрепяме ли стажуването като мост между образованието и бизнеса, даваме ли шанс на младите хора да осъзнаят каква професионална квалификация придобиват; да получат на практика някакъв опит в тази професионална квалификация и да могат после да се доказват на свободния пазар на труда. Дали трябва да бъдат включени в обхвата на стажантските договори лицата, които са в процес на образование? Това е един от основните проблеми, който застъпваме в това наше предложение. Предложението на моите колеги от Политическа партия ГЕРБ е именно такова – да включим, да дадем шанс и на тези млади хора, които се образоват, които учат в средно или висше учебно заведение, да имат право да сключват и да попаднат в обхвата на стажантските договори. В подкрепа на това, че предложението ни не е нищо ново, то е

„Предлагаме в кръга на лицата, с които работодателят да може да сключи договор за стажуване, да бъдат включени и лица, които са в процес на обучение за придобиване на средно или висше образование. Изключването от обхвата на стажантските договори на студентите е необосновано.” Бих искала да Ви представя още едно становище – от Американската търговска камара в България, която представлява над 300 международни и български компании, опериращи в страната. Те казват: „Ограничение се предвижда в един от законопроектите – че стажантът може да бъде лице, което е завършило средно или висше училище. Освен това, стажът е по придобитата”... и така нататък. „В резултат на тази разпоредба учениците, които все още учат в средните училища, както и студентите, които все още не са придобили професия, специалност – предмет на висшето образование, ще са лишени от възможност да стажуват. Това законодателно решение ще е в разрез с целта на института на стажа, а именно младите хора да придобият практически знания, да изградят трудови умения, за да бъдат по-добре подготвени и конкурентоспособни.” Ако, уважаеми колеги, не подкрепим нашето предложение днес с гласуване в пленарната зала, всъщност ще остане предложението на Министерския съвет в другия законопроект, с който ние реално няма да променим нищо от сега действащата ситуация и сега действащата възможност на младите хора да започнат работа, след като са завършили своето образование. И сега, в момента, младежите, които завършват своето образование, могат да кандидатстват на общи основания. Работодателят, ако ги хареса, ще ги назначи на трудов договор – бил той срочен или безсрочен. С промяната, която предлага Министерският съвет, младежът, завършвайки своето образование, ще има още една опция да бъде назначен на стажантски договор, но този договор не дава търсения ефект на младежа да бъде признат някакъв професионален опит, да покаже, че този млад човек е натрупал някаква компетентност, с която наистина ще бъде полезен за този работодател. Не виждам ефекта, който ще произведе

същността на сключването на този договор. Трябва да дадем възможност на младия човек наистина да натрупа някъде опит чрез стажуване и тогава той да бъде конкурентен на пазара на труда. Аз се обръщам към Вас

подкрепата на работодателски организации ние правим предложение за този стаж този срок да бъде между един и 12 месеца. Обърнете внимание, колеги, моля Ви! Наистина не го гледайте като политическо или партийно

реплики към госпожа Захариева? Няма реплики. Други изказвания? Господин Тотю Младенов, заместник-министърът също желае да вземе отношение. Заповядайте, господин Младенов. МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, искам да приканя народните представители да подкрепят нашето предложение за промените в § 6 по две основни причини. Това, което предлагаме – в договора за стажуване да бъдат обхванати и тези лица, които се обучават в средно или висше училище за придобиване на степен за професионална квалификация и степен на висше образование, е свързано с това да търсим в крайна сметка по-голяма гъвкавост при наемането на работа на тези млади хора като стажанти и по-голяма сигурност за тях, гъвкавост и това, което сме предложили в ал. 3, а именно – стажовете да бъдат от един до 12 месеца.

тоест не по-малко от минималната работна заплата. Ето, по този начин постигаме хем гъвкавост, хем улесняване наемането на младите хора на работа като стажанти и на второ място гарантираме, че те ще получат не по-малко от минималната работна заплата за времето, през което правят този стаж. Действително стажантските договори са тип трудови договори, но така както предлага Министерският съвет отношенията между работодател и наставник се уреждат в допълнително споразумение към трудовия договор, в който се определя разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството, е хубаво, но е по-хубаво още да гарантираме това и да улесним контролните органи, ако се наложи да защитят правата правата на тези млади хора, като стажанти. Затова, господин председател, обръщам се към народните представители да подкрепят предложенията в § 6, които сме направили в тези две посоки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов. Има ли реплики по изказването на господин Младенов?

Това, което аз искам да изразя като становище на Министерството на труда и социалната политика неколкократно беше изразявано и в рамките на Комисията по труда и социалната политика е, че договор за стажуване не може да бъде сключен с лице, което се обучава към момента в средното или във висшето образование. Причината за това е, че това са стажове, които се регулират с други закони или подзаконови нормативни актове и аз мога да Ви дам пример – стажът в учебните планове за обучението на студентите по макроикономика се извършва съгласно учебния план на тази специалност. По същия начин има отделна наредба, която касае медиците, юристите и така нататък. Тук говорим за друго. Препоръката от Европейската комисия, която беше приета от Съвета на министрите на 10 март тази година, касае единствено и само стажуване след завършване на обучение. Основната цел на тази препоръка е да се осигури плавен преход от образование към заетост. Именно поради тази причина предложенията на Министерския съвет са регулиране на стажуването да става единствено и само за лицата, които вече са завършили своето образование. В противен случай бихме нарушили допълнително доста други актове, които в момента действат по отношение на висшето и средното образование, а от друга страна – да създадем опасност за живота и здравето на стажуващите, тъй като по този начин би се разрешило урегулиране на стажове при регулираните професии, които изискват по-специален режим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаема госпожо заместник-министър. Има ли други изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Уважаеми народни представители, ще гласуваме. Моля, квесторите, поканете народните представители от коридорите! Гласуваме по § 6 – първо, предложението на госпожа Светлана Ангелова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.

съдържанието на § 6 по вносител, подкрепен от комисията.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

Ако обичате, режим на прегласуване за предложението на вносителя, подкрепено от комисията.

направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 8 и предлага следната редакция: „§ 8. В чл. 334 ал. 1 се изменя така: „(1) Освен в предвидените в този кодекс случаи, трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1

параграфи 7, 8, 9, 10 и 11. Има ли изказвания? Няма изказвания. Ако обичате, режим на гласуване

Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението за създаване на подразделение с наименование „Заключителни разпоредби”. Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – създават се § 12 и § 13. Комисията подкрепя по принцип предложението за създаването на § 12 и § 13, които стават съответно § 13 и § 14, и предлага следната редакция:

Уважаеми колеги, имате ли изказвания по докладваните параграфи? Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието и създаването на подразделение „Заключителни разпоредби” по предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, както и § 12 и § 13, които стават съответно § 13 и § 14 с редакция, която току-що беше докладвана от председателя на Социалната комисия. Колеги, режим на гласуване.

Тъй като има неразбиране, повтарям: гласуваме наименованието и създаването на подразделение „Заключителни разпоредби”, както и § 12 и § по предложение между първо и второ гласуване, които в окончателния доклад стават § 13 и § 14. Същите бяха докладвани от председателя на комисията и в момента ги гласуваме.

Кодекса на труда са окончателно приети на второ гласуване. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедура за допускане в залата на заместник-министър Валентина Маринова и на началник отдел в Министерството на земеделието и храните Валентин Чамбов. Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от госпожа Бъчварова. Гласували

Бъчварова. Гласували 88 народни представители: за 78, против 5, въздържали се 5. Процедурното предложение е прието. Моля, поканете госпожа Маринова и господин Чамбов

„Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за горите”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по повод докладването на § 1 и неподкрепеното от комисията предложение на народни представители от групата на ГЕРБ – относно това той да отпадне. Вземам думата да обоснова защо считам, че този параграф не следва да се приема, както и още два, свързани с него в този законопроект.

По принцип съм убедена, че предложената промяна от вносителя, инициатор на която е Министерството на земеделието и храните, е продиктувана от бюджета, който се определя за Изпълнителната агенция по горите, и по повод на това, че той със сигурност е недостатъчен. Това на пръв поглед формално предложение за допълване бюджета на ИАГ, на практика изключително нарушение или промяна на философията, с която беше приет консенсусно от всички политически сили Законът за горите през 2011 г. и органите, които бяха създадени с това приемане, както и техните функции. Горските територии – държавна собственост, със закона бяха отдадени за управление като горски територии с всичките действия по повод управлението им на 6 държавни горски предприятия със съответните поделения. Оттук следва

натиска на държавната администрация, който е изключително формален. Аз разбирам техните нужди, но недостигът на бюджета за издръжката на Изпълнителната агенция по горите се решава с увеличена бюджетна издръжка. дава със Закона за бюджета на държавата, приходите от който се формират и могат да се формират отново от тази система, като държавата си прибира съответния дивидент

как да решим недостига за издръжката на Изпълнителната агенция по горите, не променяме основната философия на закона, а именно разграничаването на стопанските и обществени функции в горската система от тези на контрол, защото с тази промяна на практика ние преплитаме тези отговорности. Затова моля да подкрепите предложението, направено от мен и моята колежка, и да не приемем предложението на вносителя.

Става въпрос за приходите от промяната на сервитутите – да отидат в Изпълнителната агенция по горите като средства, които да допълват нейния бюджет. Причините за това са в няколко насоки. Първата причина е, че този консенсус беше постигнат и в работната група в Министерството на земеделието и храните. Второ, въпреки че на теория има разделяне на стопанските и контролните функции, което каза и госпожа Танева, но когато даден обем работа се извършва от съответното ведомство, няма начин, по който тази работа да не бъде овъзмездена. Защо? Защото при смяната на сервитута 99% от работата се извършва от служителите на Изпълнителната агенция по горите. Съгласете се, се, че дейността, която основно се изпълнява в агенцията, която заема административен капацитет, насреща да няма съответното заплащане. Затова предложението е тази дейност да бъде заплащана в Изпълнителната агенция по горите. До 2009 г. Изпълнителната агенция по горите не само се самофинансираше, но осигуряваше допълнително средства в бюджета. Сега тази агенция е на чист бюджет. Затова според мен няма абсолютно никаква мотивация за администрацията да изпълнява функциите, които и в момента са й вменени. Какво от това, че изпълнява само контролни функции?! Щом има определен обем от работа, която трябва да бъде свършена, за да бъде финализиран процесът, това трябва да бъде възмездено. Затова виждането, разбирането и становището на комисията беше и си остава, че средствата трябва да отиват в Изпълнителната агенция по горите. Още повече, че и държавните предприятия са се съгласили, че това им е несвойствена дейност, отнема им време, а освен това участието им е минимално. Благодаря.

Уважаема госпожо Бъчварова, искам да направя реплика по повод две от тезите, които изказахте – че по този

Второто по отношение на Вашата бележка – че се извършват административни разходи от служители на Изпълнителна агенция по горите по повод администрирането на този процес. Да, вероятно е така по повод на това Вие сте напълно права, че извършените административни разходи и действия от служители на ИАГ следва да бъдат овъзмездени, няма как да са безплатни. Ако има такива дейности, има съответни такси, които би следвало да се определят за административни услуги и да се вземат за услугата, но не и за учредяването на правата и сервитутите, в чиято такса влизат и на практика съответни ползи за съответния собственик, а той е държавата. По отношение на това, че Изпълнителната агенция по горите преди 2009 г. е формирала приходи – да, това е нормално, защото беше различна. Тогава ИАГ управляваше и стопанската дейност, а след 2011 г. се разграничиха и по повод на това в момента е напълно на бюджетна издръжка, а приходите от стопанската дейност са в държавните предприятия. Нормално е държавните предприятия да се съгласят с такава промяна по простата причина, че в момента, както, разбира се, и в нашия мандат, и шестте държавни горски предприятия, и Изпълнителната агенция по горите на практика имат един принципал – това е Министерството на земеделието и храните. В този смисъл на практика те са подчинени на едно политическо лице, което е ресорният отговорник в политическия кабинет на министъра. Благодаря Ви, госпожо Танева. Има ли други реплики към госпожа Бъчварова? Няма. Заповядайте, госпожо Бъчварова, за дуплика.

усилието на държавните предприятия, да бъде овъзмезден на 100%. Затова поддържаме предложението и считаме, че това е едно справедливо решение за администрацията, която е заета с управлението на тези процеси. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Бъчварова. Уважаеми колеги, тъй като часът е 13,58 ч., предлагам дебатите по заглавието и по § 1, и по разглеждания законопроект да продължат